Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Очаквах, че този парламент, със смяната на председателя, е започнал да работи в дух на разбирателство.

Голяма част не успяха да гласуват в първата част. Поради тази причина предлагам процедура на прегласуване. Моля Ви, престанете с тази порочна практика за отнемане гласа на опозицията с различни трикове като прекъсване на

Ще се обоснова защо. Съгласно нашия Правилник редовните заседания на парламента се провеждат в дните: сряда, четвъртък и петък. Вие не спряхте часовника, което значи, че ние се намираме в следващо редовно заседание. Часът вече е 01,00 ч., тоест ние сме в четвъртък.

Тоест в един и същи ден ние провеждаме две пленарни заседания. Това е в остро нарушение на Правилника. Предлагам прекратяване на заседанието. Да не подлагаме повече на изтезания и Правилника, и себе си, и българските граждани с приемането на този бюджет, който очевидно се опитвате да скриете – може да Ви е срам от него, не знам, това са мои съждения. Предлагам да се прекрати заседанието именно, за да влезем в рамките на нашия Правилник. Благодаря Ви.

Заповядайте, господин Кирилов, по начина на водене и после господин Кутев по така направената забележка, че не сме спрели по Правилник. ДАНАИЛ Уважаема госпожо Председател! Очевидно е, че би следвало да уточняваме базови понятия от нашия Правилник, включително и от начина на работа. Погледнете какво се отразява на таблото. Коя дата пише на таблото?

Някъде в теорията, в доктрината може да сте срещнали понятие „спрян часовник“, но в този случай няма защо да се спира часовникът. При това Вие сам прочетохте кои са дните на редовните редовните заседания. В следващата норма пише: „Народното събрание може да заседава и в другите дни“. Аз не твърдя, че имаме извънредно заседание. Ние имаме продължаващо заседание, което ще приключи – то ще е започнало в сряда в 9,00 ч., но ще приключи, както подхождаме, вероятно в четвъртък в 3,00

Госпожо Караянчева, уважаеми колеги! Защо според мен не можеше да стане това, което се случи, и да се прекрати по този начин дебатът? Най-малкото, защото по чл. 15 бяха изказани няколко смислени тези според мен. Мисля, че няма български гражданин, който като се сблъска със системата, да не разбере, че там липсват кадри.

Няма го министъра. В момента, в който, най-малкото очаквах, че като се изкажат някакви смислени доводи, министърът примерно ще излезе и ще каже: „Хора, това не може да стане тази година, защото бюджетът не стига, но да речем, ще вземем някакви мерки, ще направим догодина нещо. Министърът го няма! Вицепремиерът, който трябваше да отговори, също го няма. Какво правим в момента? Дебатираме посред нощ, в 01,00 ч. Отгоре на всичко и не дебатираме. Ние си говорим и после идват обвиненията защо колегите били неадекватни. Е, какви да бъдат?! Тоест ако искаме наистина да стане дебат за здравеопазването, за втори път взимам думата днес, за да Ви го кажа: всичко това се записва. По този начин дебатът няма да стане. Дори и да не го видят в момента журналистите, защото са си легнали, утре ще разгледат записите. Някой ще ми отговори ли всъщност как

Ако искате, да спра?! Въпросът ми е: как осигурявате кадри за системата? Как правим така, че когато отидеш на доктор, там да има лекари, а да не се окаже… Онзи ден заведох майка ми в една болница и ми казаха, че не преглеждат, защото нямали лекари. В болница! Какво правят там, като не преглеждат? Да Ви кажа ли коя е болницата?!

Колеги, има процедура за прекратяване на заседанието. Моля, режим на гласуване.

Заповядайте, господин Свиленски, за прегласуване. Госпожо Председател, последен шанс имате да не нарушите Правилника и решенията, които ще вземе това Народно събрание, да бъдат легитимни, да не подлежат на жалби, оспорвания. Не виждам кой има полза от това нещо.

режим на гласуване.

по начина на водене. Заповядайте. като опозиция преди да ни прекратите изказванията, за да се подготвим и да знаем колко човека какво могат да кажат и за колко време, за да няма двоумение и триумение, че ние сме били злоупотребявали. Много Ви моля, кажете с колко изказвания ще бъдат задоволени

на гласуване. Гласували 201 народни представители: за 68, против 102, въздържали се 31. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Дора Янкова и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Моля, режим на гласуване.

Режим на гласуване. Гласували 200 народни представители: за 67, против 98, въздържали се 35. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Николай Иванов и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 201 народни представители: за 68, против 102, въздържали се 31. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Дора Янкова и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Моля, режим на гласуване.

Благодаря, госпожо Караянчева. Уважаеми колеги, искам да Ви кажа, че гласувах „против“ заради това, че заради това, че с този бюджет, с Вашите предложения за следващата година Вие сами се подиграхте със себе си и с Вашите обещания в предизборната кампания в област Ямбол. Там Вие обещахте и това беше ключово послание, че ще бъдат отпуснати 12 милиона. Лично го направи Вашият бъдещ премиер, тогава лидер на партията, за дооборудването и доизграждането на новата болница в Ямбол ще бъдат отпуснати 12 милиона, колкото са нуждите. В бюджета, който сега сте предложили и беше утвърден с Вашите гласове, капиталовите разходи изобщо за всички болници са 10 милиона. Мисля, че трябва да бъдете малко по-последователни и когато обещавате нещо, наистина поне да правите някакво усилие то да бъде изпълнявано. Надявам се тези от Вас, които натиснаха днес копчето, с което приеха този бюджет, да имат възможността някой ден да дойдат в Ямбол, да видят гражданите на Ямбол и на областта в каква болница са принудени да се лекуват и дано поне в следващата година и за следващия бюджет да

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители,

Второ, защото този бюджет не гарантира абсолютно никаква реформа в здравеопазването. Трето, за първи път имам усещането, че опозицията всъщност предлага на управляващите това, което те са обещали в своята предизборна кампания, а в същото време на подкрепяте Ваши предложения и Ваши приоритети. Не подкрепяте увеличението на средствата по Програмата за болните в трудно достъпните райони. Не подкрепяте капиталовите разходи. И нещо друго, нашето предложение за за 500 хиляди за изплащане на задълженията на общинските и държавните болнични заведения е абдикация на държавата от от здравеопазването в България. По-добре застанете тук на тази трибуна и кажете, че отивате само към частно здравеопазване в България. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, не подкрепих чл. 15 от предложения бюджет, тъй като след приемането и на бюджета на Здравната каса днес, и с бюджета на Министерството на здравеопазването ние сме свидетели на ярък пример за отказ от реформи в здравеопазването. С гласуването за бюджета на Министерството на здравеопазването проиграхте последния шанс да заложите каквито и да са реформи в здравеопазването. С така предложения от Вас разчет стана ясно, че районите, в които български граждани няма да получават медицински грижи, ще стават все повече. Затова поискахме много по-ясен ангажимент от страна на държавата към тези региони. От състоянието на здравеопазването в момента е видно, че общините трудно успяват да носят тази отговорност за здравеопазването. Затова искахме през трансфер да им прехвърлим средства, да им прехвърлим и капиталови разходи. Вие не подкрепихте и това. Продължавате да обслужвате политиката да концентрирате лечебни заведения в няколко големи града. Те да стават все по-големи, бюджетите, които ползват от Касата, да стават все повече за сметка на цели територии от българската страна, за сметка на българските граждани, които се лишават от медицински грижи. Правите няколко собственици на такива лечебни заведения много богати за сметка на всички останали. В момента, с бюджета на Касата и сега чл. 15 – бюджета на министерството, 4 милиарда и 700 милиона ще бъдат изхарчени за функция „Здравеопазване“ и няма да има никакъв резултат. Благодаря.

чл. 16% ал. 1, раздел III, на ред 2.1.1. за Българската академия на науките числото „83 075,8“ се заменя с „98 075,8“.“ Комисията не подкрепя предложението.

308,1“. - на ред 2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации числото „-498 019,1“ се заменя с „-606 437,6“. - на ред 2.1. Предоставени трансфери числото „-498 019,1“ се заменя с „-606 437,6“. - на ред 2.1.1. за Българската академия на науките числото „ 83 075,8“ се заменя с „-150 000,0“. на ред 2.1.2. за Държавните висши училища числото „ 414 943,3“ се заменя с „-456 437,6“. 2. В ал. 2: а) на ред 1. Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот числото „524 252,1“ се заменя с „604 257,8“; на ред 2. Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал числото „55 148,1“ се заменя с ,,250 642,4“; на ред Всичко числото „584 470,5“ се заменя с „859 970,5“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.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

Основно това са средства, за да се покрие увеличаването на възнагражденията на педагогическите специалисти. Това подкрепяме. Считаме обаче, че заплащането на труда не е основният и далеч не е единственият стимул за българския учител. Постигането на качествено образование изисква не само мотивирани учители, изисква и съответна на новите изисквания учебна среда. В този смисъл промяната във философията на делегираните бюджети също е стъпка в правилната посока, доколко обаче тази стъпка е видима и осезаема, предстои да разберем. За да не апробираме промените в цялата система, както се случи със Закона за предучилищно и училищно образование, ние предлагаме разработване на нов модел на делегираните бюджети и методика за приложението му, която да бъде апробирана от 15 септември 2018 г. в няколко пилотни общини. За целта предлагаме дофинансиране от 30 млн. лв. В Проекта на бюджет не виждаме особена грижа към образованието в обезлюдяващите райони, като изключим средствата по стандарта за институция, който стандарт включва все още неизвестно какво. Отпада добавка за така наречените условно „постоянни разходи“, която беше въведена от кабинета Орешарски, като опит да се коригира действието на принципа – парите следват ученика, но така и не знаем какво ще получат малките училища и дали увеличението ще е достатъчно, за да започне процесът на изплуването им, казано образно, от мизерията, в която са принудени да съществуват. Тук предлагаме 50 млн. лв. за целева програма за подкрепа на образованието в обезлюдяващите райони с бенефициент общините или общо предлагаме увеличение от 90 млн. 5 хил. 600 лв., увеличение на средствата в чл. 16, ал. 2,

В доклада на Министерството на образованието относно Проектозакона за държавния бюджет на Република България в частта му за образование и наука се казва, че за развитие на детските градини и училищата са предвидени средства за 2018 г. в размер на 62,1 млн. лв. Тук се включват предвидените средства за подобряване на материалната база на общинските и държавни детски градини, в това число допълващия стандарт за материална база на училищата. В рамките на тази дейност са разчетени и средствата за транспорт на педагогическите специалисти от местоживеенето им до местоработата и обратно в размер на 14,7 млн. лв., тоест за материалната база остават 47,4 млн. лв., или проблемът за училищната среда, за намаляване на неравенствата между училищата и между възможностите, които те предоставят, не се решава с предложения Проект за бюджет. Въпреки изразените от нас притеснения и принципното ни несъгласие да се финансират със средства от бюджета частните училища и детски градини със Законопроекта, който обсъждаме, се правят промени и в Закона за предучилищно и училищно образование в чл. 287, ал. 1. Смисълът на тези промени е, че държавата не само ще финансира частните училища и детски градини, но и към тях ще приложи същите стандарти, тоест освен брой деца и ученици и брой групи и паралелки, и вид институция. Иначе казано, държавата се грижи да коригира негативното въздействие на принципа – парите следват ученика, не само за държавните и общински училища, но и за частните такива. Грижа на държавата са не само малките общински училища, но и частните такива. Странно и крайно неприемливо. И тук аргументи от рода, че тези средства – 7 млн. лв., са нищожно малки в сравнение с общия бюджет за образование, са неадекватни. Нека си припомним, че и частните болници в началото бяха единици, но сега далеч не е така и проблемът е явен за всички. Това ли искаме да се случи и в образованието? Промените в чл. 298, ал. 2 на Закона за образование касаят дейностите по храненето на децата в задължителното предучилищно образование. С една дума, узаконява се събирането на такси за храненето на децата в задължителното предучилищно образование. Смятам, че след като вече говорим за такова задължително обхващане, дори и при 4-годишните, е справедливо държавата да финансира и обедното хранене на децата в тези възрастови групи. (Реплики Системата, уважаеми колеги, трябва да работи в условията на предвидимост и сигурност, а това изисква национален, обществен и съответно политически консенсус. Приемането на Закона за образование и Законопроекта за бюджета, който обсъждаме, и отхвърлените наши предложения в рамките на това Народно събрание, са пример как този консенсус не се случва. Ето, така не се прави реформа в най-важната сфера за бъдещето на страната и не се учудвам, че я няма. А между другото, с цялата организация на днешното заседание по приемане на бюджета, Вие отново демонстрирате точно това,

според мен много от нещата, които са важни да се кажат за средното образование, не бяха доизказани. Много ми е интересно да чуя Вашето мнение и по другите проблеми, които не успяхте да назовете в изказването си. си. Това, което е най-важното, е, че в момента залата представя отношението на българския парламент към българското образование и към българската наука.

как да промени посоката, по която се движи, а тя е именно надолу. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Мирчев. Уважаеми господин Мирчев, за втори път предлагате възможност на изказалия се да допълни времето, през което може да обоснове Това не се прави по реда на репликата, заобикаляте правилата. Това не е реплика, ако някой не е разбрал или пък изказващият се не е успял в рамките на петте минути, както предвижда Правилникът, да обоснове,

Аз съм напълно съгласен с предложенията и тезите, които изказа уважаваната от мен госпожа Анастасова, но бих искал да засегна още един въпрос, който не чух в изказването, а той е именно свързан с

Репликата е възражение. Това е дефиницията за реплика в нашия Правилник. Вие започнахте с изявлението, че сте напълно съгласен с изказалия се.

мисля, че не е необходимо да ме прекъсвате по този начин. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Не, необходимо е. Необходимо е, защото не може да се отклоним от правилата и аз Ви обръщам внимание на това. Има ли нещо, с което не сте съгласен? Имате ли възражение, защото това е процедурата, която поискахте? Да, казах Ви. На първо място, бих искал да обърна внимание на кариерното развитие на учителите и смятам, че то трябва да влезе като предложение от наша страна. Искам по този начин да отправя и една приятелска критика към госпожа Анастасова, че учителите – не само заплатите са важни, са важни, а е важно и кариерното развитие. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Смятам, че трябва да се обърне внимание на малките населени места. Постоянно го говорим, но реално не виждаме политиката към малките населени места, малките училища и училищната среда.

аз не мога да се съглася с констатациите, които се направиха. Напротив, нещата са далеч по-зле от това, което беше изказано тук пред нас. Очаквам от преждеговорившия да ме опровергае в тази посока. Аз Ви казвам, че в малките населени места нещата ескалират. Аз съм задал и въпрос на министъра: защо се допуска включително да се раздават учебни пособия на чужди езици от политически сили?

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, едва ли предмет на обсъждане в предложенията за бюджета за образование са неправомерни действия на политически или други организации и по раздаването на литература на чужди езици в български училища. В това отношение има органи, които могат да се занимават с това нещо и трябва да предприемат съответните действия. Относно това, че нещата са по-зле. Мисля, че казах достатъчно от гледна точка на това, че този бюджет заделя достатъчно средства за увеличаване на учителските възнаграждения – всъщност те никога не са достатъчно, но една осезаема стъпка напред, но не и за материалната среда. Дори казах, че учебната среда в някои училища е под всякаква критика, казах, че те работят в едни мизерни условия. Не виждам какво по-драстично може да се каже. А това, че този бюджет не решава това, мисля, че го обосновах. По отношение на останалите колеги и на техните реплики. Може много да се говори, може да се каже и за това, че няма достатъчно грижа за медицинското обслужване в училищата, че не са предвидени в бюджета достатъчно средства за възнаграждение на медицинските специалисти там, което е сериозен проблем, както и много други неща, но в рамките на пет минути не може да се каже всичко. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Анастасова. Има ли други изказвания? Господин Стойнев, тъй като имам списък на желаещи народни представители от групата на БСП, по списъка ли да предоставям тази възможност? Уточнете, защото има желаещи.

Заповядайте, имате думата за изказване.

Нашето предложение е увеличението да бъде от 41 млн. 494 лв. Защо правя това предложение? Искам да Ви кажа, че тези средства са предназначени за присъщата научноизследователска и художествено-творческа дейност. Много Ви моля, искам да обърнем внимание, че в чл. 90, ал. 9 Законът предвижда 10% от размера на субсидията за държавните висши училища да бъдат предоставени за научноизследователска и художествено-творческа дейност. Реално погледнато, вече девет години ние не се стараем да изпълняваме този Закон, защото в бюджета за 2018 г. са предвидени само 8 милиона, вместо по изискваните по Закона 41 494 млн. лв. Защо трябва да поддържаме нашите висши училища, мисля, че няма нужда да Ви убеждавам в това, но предлагам тези средства, които ще отделим за тях, да помислим така, че държавата да поема таксите за обучение на студенти по специалности, които са необходими и са стратегически за развитието на икономиката на държавата, като тези студенти трябва да поемат ангажимент за работа в България от три години по тези приоритетни направления. Това може да бъде осигурено със седем милиона лева. Да бъде направена целева програма за подкрепата на студентите в тяхната научна дейност за млади изследователи, като там предлагаме още 5 млн. лева. Знаете нашите предложения за минималните прагове на заплатите в Българската академия на науките и в Селскостопанска академия. Мисля, че трябва много сериозно да отстоим нашите позиции. Тук съм убедена, че мислим заедно, че не може да има възнаграждения по сега действащата наредба за получаване на научна степен „доктор“ и „доктор на науките“ между 15 и 30 лв. Това звучи несериозно и няма как да мотивираме тези хора да участват и в научни изследвания, няма как да мотивираме младите завършили асистенти да се стимулират и към научна работа, но защо ще станат асистенти за една минимална заплата от 510 лв.? Не, те няма да станат асистенти. Но ако разбием системата си на висшето образование, то е един общ кръг, ние разбиваме и системата на средното. Ако не са подготвени учителите, всички сме единодушни, учителите са ключовият фактор за качествено предучилищно и училищно образование. Е, ако няма кой да учи тези учители, да ги квалифицира, да им преподава, да ги обучава, как ще имаме качествено средно образование? Ако пък нямаме наука, как ще имаме учени, които да се развиват и да се развиват университетите? А как ще има иновации и икономика? Нека сериозно да помислим за тези неща и не пренебрегваме средствата, които предлагаме за подпомагане на висшите училища, държавни училища в България.

за България): Господин Председател, чух някакви реплики от залата по отношение на професор Клисарова. Моля Ви, нека да се уважаваме, колеги! И аз Ви препоръчвам, господин Председател, когато тя излезе за дуплика, да я намерите по-лесно от първия път. Просто не я забелязахте. Благодаря Ви. Да Ви кажа, уважаеми колеги, какво провокира в мен становището на професор Клисарова. С цялото си уважение към нея бих казал, че съм дори леко ядосан, като като университетски преподавател бих искал да й кажа следното. Уважаема професор Клисарова, не съм съгласен с Вашето предложение по отношение средствата за подпомагане, за поддръжка, както Вие го изложихте, на младите учени. Вие предлагате една скромна сума в размер на 4 милиона. Моето мнение е, извинете ме, че тези средства трябва да бъдат повече и не само да бъдат повече, но да бъдат заложени на проектен принцип и то във Фонд „Научни изследвания“. Затова смятам, че тези средства трябва да са минимум пет милиона. Това – първо. Второ, по онова, което изложите като становище за поемане от държавата на таксите за обучение на студенти, които са поели ангажимент вече за работа в България, забележете, в България, и учещи се по приоритетни направления. За какви смешни суми става въпрос, професор Клисарова? Извинявам се, че го казвам,

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, господин Вицепремиер и господа министри! Благодаря за тази забележка, защото всички бихме искали тези средства да бъдат повече, но те могат да бъдат заложени наистина във фонд „Научни изследвания“ във връзка с това да се направи сесия за млади учени, но е важно да има наука и в университетите, а не само към Българска академия на науките. МИЛЕНА ДАМЯНОВА че трябва да има наука в университетите, и аз абсолютно подкрепям това становище. Затова мисля, че трябва по-целенасочено да отделяме възможностите на университета, тези 41 милиона, които предлагаме, 10% да отидат наистина реално за наука в университетите. И нещо много важно, когато говорим за младите хора и за студентите, искам да Ви кажа, че не сме помисляли, от 2009-та година не са ремонтирани, не са инвестирали средства в студентските общежития. Два милиарда отделяме за саниране, просто една запетайка, да бяха включени студентските общежития. Там, ако сметнем на площ колко индивида живеят, вижте, че те са най-гъсто населени. Там живеят млади, перспективни хора, дай Боже, да има и повече деца в тези общежития. И не на последно място, публични средства отиват в публичния сектор, а не инвестираме в частния. Нека помислим за това. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Клисарова. Господин Попов

гледайки празната дясна част на залата в този час, моля да влезете в ролята наистина на председател и да поканите народните представители от управляващото мнозинство да си заемат местата, все пак обсъждаме важни теми. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители, останали в залата! Явно на по-голямата част от управляващите им се доспа и сигурно си почиват някъде. Уважаеми господа министри, ноторно е известно, че моделът на българското образование произвежда функционално неграмотни; ноторно е известно, че повече от 30% от децата са с наднормено тегло; ноторно е известно, че този модел на образование произвежда все повече деца, които не могат да се реализират. Знаете много добре, че и Вашите изследвания показват, защото Вие сте ги правили, че само 2% от децата в образователната система са обхванати в организирани форми на спорт. И Вие много правилно се сетихте, уважаеми дами и господа управляващи, че пречка за това и че условията за това са състоянието на физкултурните салони и училищните дворове. И много пъти Ви слушах по време на кампанията – на парламентарната кампания, от устата на министъра на спорта, от Вашия министър-председател, който заяви, че ще отдели 130 милиона за възстановяване на училищните салони. Още повече Вие изброихте училищни салони на 300 училища, които нямат училищни салони. И Вие се заехте с тази нелека задача, отделяйки 130 милиона за възстановяване на училищната спортна инфраструктура, да възстановите тези училищни салони. моят въпрос е тук, защото го зададох и на министъра на спорта, но той не ми отговори, къде са тези 130 милиона, къде да ги четем? Има ли изработена програма, има ли критерии, има ли изработен стандарт за физическа среда? Вие ги обявихте няколко пъти по време на кампанията, уважаема госпожо Дариткова. Великотърновска област беше проглушена от фалшивите новини, които за пореден път Вашето правителство излъчи,

Не виждам. Заявка за изказване от народния представител Стоян Мирчев. Заповядайте, господин Мирчев.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 излязат с черни знамена в знак на протест, че срещу тях продължава безобразното поведение на ликвидация, даже днес вече, да, днес ще се случи това нещо. Затова искам да обоснова 15-те милиона, които искаме повече в бюджета на БАН и ще бъда конкретен. Първо ще говоря за издръжката на докторантите на БАН. Това са средно около 600 човека на година. От 2011 г. след драстично орязване на бюджета на Академията, тази издръжка не се осигурява в субсидията на БАН, което е грубо нарушение на чл. 47 и чл. 91 от Закона за висшето образование. Издръжката на докторантите възлиза на 900 хиляди годишно, плюс 3,6 милиона за стипендии, общо четири милиона и половина от тези 15, които ние искаме. Тази сума трябва да се осигурява на Академията целево според законовите изисквания. След това – средства за задължителни дейности, с които БАН изпълнява национални задължения на държавата. В задълженията на БАН възлизат определени дейности, които тя изпълнява от името на държавата. Всички гледате прогнозата за времето и накрая всички чувате „Национален институт по метеорология и хидрология към БАН“. Мога да продължавам, но такива задължения БАН има редици. Тук необходимите средства са около 5 млн. и 500 хил. Абонамент и достъп до международна база данни. Научната дейност не може да бъде осъществявана без достъп до тези бази данни. Освен това българските публикации достигат до световните учени точно чрез тези бази данни. Тук говорим за около 800 хил. лв. Средства за отопление, вода и ел. енергия – нещо, което всеки един гражданин плаща. Естествено е, когато работиш, когато ходиш на работа, също да имаш ток и отопление. Такива средства на БАН системно, изцяло, от години липсват в бюджетната субсидия на Академията. Това налага години наред Академията да изплаща режийни разноски от собствени средства, включително да взима от парите за проекти, тоест от парите, с които трябва да прави наука, в чиито правила не се допускат такива разходи. Тук говорим за около 5 млн. лв. Всичко това прави 15 млн. лв. Ние не искаме допълнителни 15 млн. лв. за покриване на различни разходи. Ние искаме за оцеляване на БАН. Тук ще Ви обърна внимание. Настоятелството на Академията, в което участват господин Томислав Дончев и Румяна Бъчварова, определиха, че екзистенц-минимумът за съществуването на БАН е 94 млн. лв. Точно тези 15 млн. лв., които ние предлагаме, ще покрият този екзистенц-минимум. Тук говорим напълно за липса на издръжка на съществуване на учените. Какви са изворите? Всички договори за изпълнение на научни проекти на БАН са целеви и в тях може да бъде предвиден само минимален финансов ресурс. Тоест държавата, ако не покрие издръжката, те чрез различни договори не могат да го направят. Същото се отнася до Оперативната програма за наука, която има част от бюджета за такъв тип издръжка, но пак е минимално. И тук пак ще обърна внимание. Междуведомствената комисия, която трябва да се грижи за за прогреса и спасяването на тази Оперативна програма, на която господин Дончев пак е началник, миналата или тази седмица – вече се бъркам поради часа точно кой ден сме, е определено, че тя е пред пълен провал. Господин Дончев, дали можете да кажете точно колко ще загуби българската държава над тези 50 млн. лв., които вече са сигурни, че ще бъдат загубени по Оперативната програма за наука? наука? Вие лъгахте, че това ще спаси българската наука, но това няма да се случи. Какви са изводите? Учените от БАН взимат 200 лв. по-ниска средна заплата, отколкото е средната заплата за държавата и двойно по-ниска, отколкото е средната заплата за София. Казвате, че ще давате пари според качеството. Извинявайте, но 18% от учените в страната – тези в БАН, произвеждат над 60% от признатата международна научна продукция на България и 70% от патентите на българските учени. Лично госпожа Менда Стоянова, така, доста нагло каза, че парите за БАН са раздаване „пари на калпак“. Извинявайте, но ако говорим за качество, точно БАН трябва да взима пари. Защото точно при БАН има диференцираност на плащането. Оказа се, че в цялата бюджетна сфера, освен в БАН, парите се дават „на калпак“. Скоро бяха вдигнати, завършвам, и заплатите на заместник-министри и началник-кабинети. Това, което правите Вие, е линчуване срещу българската наука. Благодаря. (Единични ръкопляскания Има ли реплики? Не виждам. Други

Господин Мирчев, аз изцяло не съм съгласен с Вас относно размера на необходимостта от 15 млн. лв. за БАН. Така че бих желал да ми разясните по-подробно какво точно имахте предвид с това? Благодаря Ви. Има ли друга реплика към изказването? Не виждам. Господин Мирчев, ще ползвате ли правото на дуплика, за да разясните СТОЯН МИРЧЕВ (БСП за България): Колега, това, което исках да кажа, е, че за пореден път доказваме геноцидът върху БАН. Там няма пари дори да се платят елементарни режийни разноски. Хората затова и утре ще излязат с черните флагове. Аз лично ги призовавам да не протестират само с черни флагове, а да си протестират качествено, докато спасят българската наука. Тук ще кажа нещо, защото господин Станилов, когото не виждам, при обсъждането на чл. 1 от бюджета каза няколко интересни неща – че човек трябва да има достойнство, историческа памет – цитирам и дали се опитваме да измамим самите себе си. Господин Станилов, аз Вас много Ви уважавам, защото Вие винаги сте се борили за БАН и за неговото оцеляване. Но сега не Ви виждам тук за едни елементарни 15 млн. лв., при положение че сте в управляващата коалиция да се преборите, за да може БАН да оцелее. Вие казахте, че не можете да наложите Вашите фундаментални виждания, но, извинявайте, ако за Вас фундаментът е науката, ако не се борите за нея, тогава без фундамент какви сме ние?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

В 01,56 ч. отново констатираме, че България е изправена пред сериозни предизвикателства. Част от тях са с глобален характер, други – с чисто вътрешен. След проведения дебат в Народното събрание по демографската политика, разбрахме, че имаме сериозен демографски проблем. Средствата за неговото разрешаване са различни, но най-вече са свързани с повишаване на доходите, на справедливостта, на сигурността, на възможностите за реализация. Но всъщност ключовата дума е образование. За решаване на демографската криза е необходимо добро образование, за икономическия растеж е необходимо добро образование. За професионалната реализация – също добро образование. За достоен живот – добро образование. Подкрепяме това, че правителството на ГЕРБ най-после разбра, че образованието трябва да бъде приоритет. Но мястото на даден сектор в политиката на правителствата в цял свят се определя от процента от брутния вътрешен продукт, който се инвестира в него. И сега малко статистика. 2009 г. правителството на Станишев отдели 4,2% от брутния вътрешен продукт. През 2011 г. – 3,5%;

Бюджетът през 2018 г. в сферата за образование се увеличава с 490 млн. лв., от които 330 млн. лв. за заплати. Но в обзора на Европейската комисия за образование и обучение е посочено, че разходите за образование в България се увеличават, но все още продължават да бъдат относително ниски в сравнение с Европейския съюз. Достатъчни ли ще бъдат тези средства, за да се преодолеят основните предизвикателства пред образованието? А те са изключително сериозни. Първо, голяма част от учителите са в предпенсионна възраст, а през следващите няколко години ще са необходими нови учителски кадри и само вдигането на заплатите на учителите няма да реши този проблем. Второ, много деца не посещават училище или отпадат рано от него. Според обзорът на образованието и обучението за 2017 г. на Европейската комисия за България делът на преждевременно напусналите е нараснал през 2016 г. от 12,5% на 13,8%, средно за Европейския съюз – 10,7%. А правителството си е поставило за цел през 2020 г. да намалее с 11%. Трето, голяма част от учениците ни остават на равнището на компетентност, която се свързва с базовата грамотност и не се развива функционалната грамотност. По данни на PISA ниските резултати по отношение на основните умения продължават да бъдат сред най-ниските в Европа. Четвърто, деквалификация на работната ръка. Ученици, завършили средно образование, не разбират и не могат да работят това, което са завършили. Пето, липса на мотивация за образование. Шесто, нарушаване на равнопоставеността не толкова по отношение на възможността ученика да влезе в образователната система, колкото от факта, че училищата се различават значително едно от друго както по средата, която предлагат, така и по преподавателите, които ги обучават. Необходим е нов подход и нарастване на публичната подкрепа на образованието. Покажете Вашата воля и желание за това като подкрепите за начало нашите предложения. Благодаря за вниманието.

Господин министър Горанов, много моля да спазваме реда в залата! Заемете полагащото се място. Има възражение за това, че сте

Изчаквам да се възстанови редът в залата. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Има записан народен представител, няма как да откажа. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми министри! Благодаря като начало за добре създадения ред, в който можем да си говорим лице в лице, а не в гръб. Благодаря, колеги. И е логично, господин Министър – забележката Ви е неоснователна. Само преди няколко часа решихте и отредихте съдбата на българските майки да се грижат за децата си и за себе си с оскъдните 380 лв. на месец. Решихте, отредихте съдбата на българските пенсионери, като отказахте преизчисляване на всички пенсии, отпуснати до 2013 г., а това засяга два милиона български пенсионери, които са всъщност нашите майки и бащи. темата! ВЕСКА НЕНЧЕВА: И ако по своеобразен начин за най-малките и най-възрастните надеждите са изгубени, остава надеждата в частност за средното училищно образование, в което ние искаме едни скромни 80 милиона. Искаме да надделее разумът над политическите пристрастия в името на българското образование.

Ние предлагаме, както казах, само 80 млн. лв. за разработване на нов модел на делегирани бюджети, разработване на методика и дофинансиране – 30 млн.

само пропагандирането и внушението сред обществото за увеличаване на заплатите на учителите не води до желаното качество на образованието. Както и сега е видно, констатациите ни след много срещи с учители и колективи в цяла България, които работят в институции на МОН, Министерството само имитира желание за диалог. диалог. Истинският диалог е сред учителските колективи, между затрупаните с бумащина и непедагогически отговорности учители за прословутите 15%. Истинският диалог е между родителите, които в началото на учебната година и след това са в неведение колко струва от бюджета на семейството им закупуването на учебници, помагала и други. Истинският диалог е между учениците, които учат по неактуализирани и понякога неадекватни учебни програми и планове, които не отговарят на възрастовите им възможности. А най-жестокото е, че в голяма степен е нарушен диалогът между това триединство в българската образователна система. Затова пък на освободилото се място на диалога трайно място са намерили агресията и хаоса. Липсата на финансова грижа на държавата води до задълбочаване на тези процеси.

„Има три групи дейности. Първата група…“ и разсъждаваме на глас върху казаното, което буди голямо недоумение. „Първа група са реформи, които не изискват никакви средства. Това са промените в учебните планове и учебните програми“ – недоумявам. „Втората група реформи изискват средства, но не много“ – това е например връзката с пазара на труда. „Третата група дейности са тези, които изискват само пари“. Тук е инвестицията в учителите. Недоумявам от подобно изказване!? Лично на мен не ми става ясно, така че призовавам да има отношение на държавния бюджет конкретно към средното образование, в което много неща не са изчистени. И завършвам с това: ако мислите, господа, че образованието е скъпо, пробвайте с невежеството! Благодаря. госпожо Ненчева. Реплика? Господин Велков, заповядайте.

Благодаря Ви, колеги. Благодаря за търпението, Вие го поискахте това. Още един път ще кажа, господин Председател, че от тази страна на залата чудесно владеят техниката на жестомимичния език, а гласуваха против Закона. Бих искал… (Реплики.) Да, по темата, разбира се, по която вероятно Вие сте вън от нея. Аз чувам добре. Госпожо Ненчева, колежке, извинявам се, че ще го кажа, но Вие провокирахте в мен, с Вашето становище, нагласа за реакция по отношение на следното: на първо място, говорихте за учебните програми и планове. Аз ще визирам преди всичко средното образование и съм сигурен, че тук една група

по патриотизъм, по лазаровизъм, по който говори господин Председателят сега, без да му е дадена думата. Моля Ви, направете му забележка. (Реплики.) Връщам се на патриотизъм и най-вече по военна подготовка. Къде е мястото на всичко това? Говорите за милиони. Къде е мястото на онези аспекти в учебните програми и планове по отношение на обучението по история на религиите, отношение на агресията и насилието в училище?! Нашите деца трябва да бъдат, госпожо Ненчева, така подготвени, че когато един ден станат депутати, да бъдат железни и да могат да работят не до 3, а до 4 часа сутринта! Благодаря. (Ръкопляскания и

Други реплики? Няма. Имате възможност за дуплика. Заповядайте, Заповядайте, госпожо Ненчева. Първо, искам да благодаря за джентълменското отношение на колегите отсреща, на колегите от дясно. Можем още повече да работим върху Вашето възпитание и образование. Благодаря. Конкретно на въпроса, свързан с учебните програми и учебните планове за патриотизма, смятам, че това е изключително сериозна тема и предполагам, че така ще се приеме от колегите в залата. Онова, което отдавна липсва в нашето образование, е голямата философия на средното ни образование, която не успяха да прозрат за пореден път хората, съставители на учебни програми,

след като това бъде направено в работни групи, които много обстойно и достатъчно дълго време работят, и дейността им бъде финансирана. Надявам се, че отговорът ми беше изчерпателен. Благодаря.

Професор Бъчварова даде знак, извинете, прощавайте. уважаеми дами и господа министри! Да се върнем към числата и по-скоро към това, което липсва в бюджета за Министерството на образованието. Господин Министър, преди 20 дни от тази трибуна Вие заявихте, че парите за детско хранене и за хранене на децата от I до IV клас са недостатъчни. За съжаление, това, което ни предлагате днес, е същото. Означава ли това, че ще имаме отново същите ужасни закуски и същото отвратително детско хранене? И още нещо. С този бюджет Вие предлагате и узаконявате събирането на такси от децата, пет-шестгодишните, които задължително посещават детски градини. Значи, задължаваме децата да ходят, обаче не им осигуряваме хранене и натоварваме още веднъж родителите, особено в райони, където това за тях е абсолютно непосилно. Съжалявам много, но този бюджет, който ни предлагате, не е грижа за децата. Това е популистки бюджет, който дава пари на калпак, и единствено и само мисли за популизма на правителството. Благодаря Ви. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Госпожо Пиралкова, Вие дадохте знак.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри и вицепремиери, колеги! Ще бъда съвсем кратка. По време на обсъждането на бюджета госпожа Стоянова каза, че дебатите ще бъдат в залата. след като са дебати, това, което ние задаваме като въпроси, поне трябва да получим адекватни отговори. Обръщам се по темата, но предлагаме бюджетът на БАН да бъде увеличен с 15 милиона. (Реплики.) Моят колега ги обоснова Моят колега ги обоснова – 15 милиона увеличение на бюджета на БАН, което задоволява минималните нужди и изисквания, които БАН трябва да получи, за да осъществява нормалната си дейност. Но в изказвания, преди приемането на бюджета на първо четене, се коментираше едно число – 65 млн. лв., които ще отидат за наука на базата на проектите. Повярвайте, господин Министър, всички научни организации искат да работя по проекти, когато има правила. И БАН ще работи. Първо, къде са тези 65 милиона? Къде са, защото не се виждат във Фонд „Научни изследвания“? Ако не са там, как ще бъдат разпределяни? За мен това е една голяма загадка, защото 2018 г. започва на 1 януари, а ако няма правила и ред по усвояване на тези средства, няма как те да бъдат оттук нататък усвоени. не на последно място искам да кажа, че ние през тази година приехме една стратегия за научните изследвания. Там са записани едни числа, които трябва да бъдат съответно осигурени от бюджет 2018, а, за съжаление, това също не се вижда в бюджета. Ако има възможност, да ми отговорите на въпроса: наистина ли науката ще бъде приоритет,

„Виж на изток просветлява“ – знаете една такава добра песен. Сега, господин Председател, аз правя реплика на професор Бъчварова и не съм съгласен с начина, по който тя направи своето изказване. За мен този начин беше неуважителен към колегите и от ляво, и от дясно. Тя през цялото време се обръщаше към господин министър Горанов, гледаше само него и говореше с определено минорен тон. Моля Ви, нека да бъдем, колеги, малко по свежи, нощта сега започва. Бъдете живи и здрави! ЯВОР НОТЕВ: Репликата, струва ми се, извиква дуплика, но все пак. Има ли други реплики? Професор Бъчварова? Не, няма дуплика. По начина на водене – заповядайте, господин Стойнев.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

изкажа. В началото на днешния ден, спомнете си, когато обсъждахме бюджета на държавното обществено осигуряване, господин Петков, след наша молба, излезе и обясни причините, идеите, визията, политиките, след което ние ги приехме и продължихме работа. Сега, когато не се отговаря на въпросите на народните представители, се създава излишно напрежение и е съвсем нормално министрите да излязат, да вземат отношение, да обяснят, ако знаят какви са политиките, защото останах с впечатление, че може би седим и не знаем какво се случва тук, и какво се гледа. Да обяснят на народните представители

Благодаря, господин Председател. Вече е 2,20 ч. (Шум и реплики.) Явно министрите не желаят да отговарят, но в залата има хора, които работят в държавната администрация. Отзад виждам поне 5 – 6 човека, горе, на балкона има 15 човека. Ние утре сме от 10,00 часа на работа,

Няма как да освобождаваме хората на балкона с решение, няма такава процедура. Има ли други изказвания?

уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Не мога да не се изкажа по тази тема поради две причини. Първата причина е, че като че ли пропуските в образователната система в първите седем години, в средното и във висшето образование са налице

Втората причина е, че съм възпитаник на Българската академия на науките. Бях докторант в бившия Институт по социология на БАН, където спечелих редовна докторантура. Струва ми се, че Вие до голяма степен подценявате на бюджетно ниво нашето предложение за увеличение на бюджета от 83 на 98 млн. лв. не просто защото някой от нас иска да се спази принципът на Мечо Пух „Колкото повече – толкова повече!“, не само защото мога да кажа, че моите колеги, тогавашните научни сътрудници живееха и продължават да живеят не се срамувам и не се притеснявам да го кажа – на ръба на нищетата, мизерията и оцеляването. За съжаление, това е така за по-голямата част от българските граждани. Това не е причината, за да взема повод и да обърна още веднъж внимание към нашето предложение за увеличаване на този бюджет. Искам да Ви уверя, че характерът на съвременното знание, характерът на науката, кумулативният ефект на научните открития и иновации върху националните икономики България изостава с огромни крачки от глобалното развитие на съвременното знание. Не смятам, че с тези 15 или 16 милиона ще догоним света, но вече се страхувам, че като че ли сме закъснели да спасяваме тази държава, тъй като всички тук декларират такива усилия. Искам да Ви помоля още веднъж да преразгледате това, защото имайте предвид следното. Все още в средите на БАН има институти, които в голяма степен имат научен потенциал и научни открития, но нямат възможност да стигнат до регистрирането на полезен модел, до неговото патентоване и имплементиране в икономиката, а от това страдаме всички ние. ние. Едва ли сега е най-подходящото време, виждам, че настроението е много странно в цялата зала, но искам много сериозно да оцените тези мои доводи, защото когато лишаваме елита на българската наука от възможността да даде на самата си държава, на икономиката и на обществото това, което той може да даде, ние много бързо вървим към нещо, което мога да кажа, че няма да е с приятен край. край. Смятам, че предложението е резонно. Смятам, че има известни възможности, известни ресурси. Смятам, че дори Вие по-добре от мен можете да кажете как да се случи това. Въпросът е да имаме ясното съзнание, че това е приоритет. Иначе мислех да Ви разкажа различни мелодраматични истории от битуването ми като докторант в БАН, но смятам, че всички Вие сте запознати с положението на тези хора. В резюме, аз не пледирам да повишим тяхното материално равнище, не пледирам те и без това получават „много високи заплати“. Пледирам науката да стане онзи кумулативен фактор на българската икономика, както е във всички нормални държави. Преди няколко часа се прибрах от заседание на Централноевропейската инициатива от трябва да Ви кажа, че дори в държава като Беларус инвестицията в иновационни фондове, обвързването на науката с технологиите и създаването на технологични научни паркове е приоритет. Честно да Ви кажа, донякъде ме беше срам, че при нас това не е приоритет. Надявам се, че ще чуете правилно моите думи и Ви благодаря.

правилно говорехте за БАН, но нищо не споменахте за училищата в малките населени места и малките общини и какво се случва там с принципа „Парите следват ученика“. Във Видин и Монтана, откъдето Вие сте народен представител, във Враца, в по-малките населени места и общини вече няма и ученици. Какво правят

Сигурен съм, че и в Монтана има същите проблеми. (Шум и реплики.) Много ми е интересно да чуя Вашето мнение по тази тематика – за малките населени места, за малките общини и какво се случва там с училищата.

господин Костадинов, тъй като той разви само въпроса за БАН, но не засегна по никакъв начин темата за средното образование и за принципа „Парите следват ученика“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Няма да приема, че е налице реплика. Господин Велков,

Благодаря и аз – бяхте кратък и изчерпателен. Други реплики? Няма.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми министри, колеги! Аз, за съжаление, не мога да отговоря на втората реплика. По отношение на първата реплика, за да внеса спокойствие, се разбрах така. Много ясно, господин Попов, забелязахте този пропуск. Аз не съм специалист по всичко, говорех за БАН. Много правилно отбелязахте следното. Няма как, уважаеми колеги, да се появят прекрасни, умни студенти, аспиранти, докторанти, научни работници, големи и малки доктори, след като действително в средното образование има големи пробиви.

вицепремиери, които не сте министри, уважаеми колеги народни представители! От името на Парламентарната група на ДПС моля за шест часа почивка. Знам, господин Председател, че ще ми кажете, че в Правилника пише до 30 минути, но Правилникът беше нарушаван толкова много тази вечер, тази нощ и този ден, така няма да го нарушим, само ще прекъснем това дълго заседание в четвъртък. Вече върви заседанието в четвъртък, така че дайте шест часа почивка и продължаваме. Ако предложението е сериозно, аз нямам право да му се противопоставя, но мога да огранича почивката до 15 минути. (Смях.) Поддържате ли искането, ако почивката е в рамките на предвиденото от Правилника – между 15 и 30

Преминаваме към гласуване по чл. 16 от бюджета. Започваме с гласуване на неподкрепените предложения.

Едната причина според мен е, че няколко колеги не успяха да гласуват. Другата причина е, че от „Обединени патриоти“ няма нито едно „за“. Господин Станилов винаги е бил радетел за науката и мисля, че се е объркал при натискане на бутона. Причините са две. Ще подложа на прегласуване предложението. Гласуваме повторно предложението на народните представители Светла Бъчварова и Стоян Мирчев.

следващото предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Моля, режим на гласуване.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

Слушах много внимателно мероприятието на управляващата партия този уикенд. Там министър Горанов излезе и благодари за политическото решение и разбирането на управляващото мнозинство да постави в центъра на своята политика образованието и човека. Ние подкрепяме този Ви ангажимент и това осмисляне и промяна във Вашата политика, тъй като само допреди година нямаше и средства – един лев повече за образование, въпреки че имаме забележка относно коригиране на модела и начина, по който ще бъдат разходвани средствата в средното образование. Уважаеми народни представители от мнозинството, унизително е отношението към българската наука! Година след година, ние го показваме тази зала. Не знам как очакваме България да бъде и да има конкурентна икономика? Как очакваме България да има високотехнологична икономика? Как очакваме България да бъде, по думите на премиера, някакъв „икономически тигър“ – да има иновации с това отношение към науката. Това е отношение и към бъдещето на нашата страна. Много се надявах, че това ще бъде коригирано. Защото пак ще чуя едни отговори, че имало средства, че щяло да се финансира науката по проектен принцип. Чухте от колегите, които говореха преди малко тук. По този начин няма как да финансираме и да осигурим адекватните трудови възнаграждения на заетите в науката и Вие го знаете много добре. Няма как да мотивираме млади хора, няма как да мотивираме тези, които са там с тези трудови възнаграждения, с тази материална база и най-вече с това отношение, което всички показваме към тях, като дори не осигуряваме екзистенц-минимума за функциониране на тази система. Съжалявам, че за пореден път Народното събрание показа това отношение към бъдещето на

Уважаеми господин Председател! Гласувах против бюджета, който разглеждахме, защото като българин ме е срам за състоянието на българската наука и за отношението към българската академична общност. Срам ме е към хората, които едва успяват да вържат двата края, а те са елитът на нацията! Срам ме е за тях, защото, като се пенсионират, виждаме професори, научни работници, които ровят в кофите за смет, за да изкарат още някой лев да вържат месеца. Макар, че колеги не приемат това, което казвам, но наистина е, че е обидно в XXI век държава – член на Европейския съюз, да има такова отношение към хора, които са елит на нацията и които могат да дадат много на България за едно по-добро развитие в бъдеще. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР Преминаваме към Доклада. Госпожо Стоянова, заповядайте. Продължаваме с Предложение на народния представител Менда Стоянова, подкрепено от Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 17: „Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2018 г., както следва:“ (съгласно таблица (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:“ (съгласно таблица в Доклада). (3) Утвърждава максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на културата, както следва:“ (съгласно таблица

скъпи колеги! Добро утро! Да, виждам, че вече наближава. Искам да кажа няколко думи за този бюджет, който е отпуснат Забелязах едно изявление или беше част от стенограмата на министъра на културата, който каза, че е очарован от парите, които са отпуснати за култура, но разглеждайки числата, аз не успях да видя откъде може да произтича това очарование? Да, тук се дават някакви пари, там се увеличава нещо, работи се, жонглира се с числата, но в крайна сметка очевидно е, че увеличението се дава, защото, видите ли, идва председателство, да накараме тези хора да мълчат, да запушим устите на другите културни дейци, които имат неприятното качество да протестират и да ни развалят политическия рахат. С други думи, отсъства най-важното, което е за една култура – отсъства голямата идея, която да възпламени, която да накара, да вдъхнови хората. Културата не е продукт на статукво, а трябва да има някаква централна идея. Ще дам пример с моята собствена партия, която в частта си за култура предвиди няколко много важни неща, като например така отдавна мечтания митичен 1% от БВП за култура. Нещо, което слушаме от ГЕРБ от много години – винаги има някакво намерение, винаги има лирични желания да бъде направено, но никога не бива постигнато. Второ, ние сложихме една идея, която смятам, че е добре да бъде реализирана независимо от това, че произтича от БСП, а именно културния чек възможността да дадем на младите хора лесен достъп до култура и така ще помогнем и на културните дейци и на всичко останало. Това е една добра идея, която можеше да се реализира. Въпросът е да имаш идеята за развитие на културата. Каква друга идея можеше да се представи? Да се поеме ангажимент за процент българска музика по обществените медии. Всичките ни съседи наблягат на това само ние тук тънем в някаква друга интонационна среда. Няма значение как са я постигали – трябва да се постигне нещо подобно, трябва да се залагат големи идеи. идеи. Когато бюджетът се произвежда от десен финансов гуру, като Владислав Горанов – човекът произнесъл великата реплика „Справедливостта е косово понятие“, на нас ни е ясно, че за десните икономисти културната политика е само пилеене на пари. Ето това е – резултатът е бюджетът за култура, който виждаме днес. Той е неприемлив и всеки истински човек, който милее за културата, няма да го приеме. Благодаря Ви много. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Симов. По начина на водене, господин Велков, заповядайте.

говори от трибуната без да сложи своята карта? За нея важат ли правилата в Народното събрание или не? Аз я предупредих, че след 24 часа, тя ще има проблеми – изглеждаше свежа?! Ето сега бих искал да направите забележка и да кажете, ако има някакви особени привилегии да си оставя картата в стаята и аз така да идвам. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Привилегии няма! Благодаря за забележката. Ще следя внимателно за спазване на реда. Има ли реплики към изказването Няма. Други изказвания? Заповядайте.

в „тъмна доба“, както казва народът, след като ни налегна умора, дойде време да се говори и за култура.

народни представители от „БСП за България“ няма да подкрепи предложеното от Вас и параметрите в Закона за държавния бюджет за 2018 г. в неговата част част за функциите „Култура и медии“. Имам едно общо политическо съждение, което искам да споделя с Вас. От разпечатката на стенограмата на заседанието на Министерския съвет при обсъждане на бюджет 2018 разбираме, че министърът на културата е заявил, цитирам: „очарован съм от министъра на финансите и разбирането, което той проявява към нуждите на българската култура и изкуство.“ Въпреки, че в програмните документи на ГЕРБ е записано, че ще се осигурят 1% за функция „Култура“ в бюджета, виждаме, че в Проекта за 2018 г. това е 0,5%. Това практически е отказ да се провеждат реформи, да се правят политики в сферата на културата, която така или иначе финансово е изпосталяла и това е ноторно известно, както обичат да казват тук колегите юристи. Вярно е, че стандартите за издръжка на читалищата и регионалните библиотеки ще има увеличение от 14%. Вярно е, че за сценичните изкуства ще има 10 милиона повече от 2017 г., но това значи, че заплатите в сектора ще бъдат увеличени само с 6%, а те досега в много от поделенията са доста под обявената за 2018 г. минимална заплата.

за хазарта, според което се предлага по бюджета на Министерството на културата за Национален фонд „Култура“ ежегодно да се привеждат 10 на сто от постъпленията по ал. 9 от държавните такси по ал. 3 и тяхната променлива част по ал. 4. Тези средства от Комисията по хазарта не се разпределят, не се разходват по бюджета на Министерството на културата и това е причината още веднъж да не се спомага за ликвидиране на недофинансирането на редица важни за развитието и съхранението на българската култура сектори, по които би трябвало да работи Националният фонд „Култура“, да се увеличават възможностите за кандидатстване по проекти, да се активира креативността и подкрепата на творческата инициатива в редица сектори, по които до този момент държавата, поради липса на бюджетни средства, се е оттеглила. Това води до чувствително занижаване на критериите в този сектор, до превръщане на страната ни в донор на таланти и подготвени творци за творческите екипи в Европа и Америка. Това понижава възможностите за достъп до културен продукт в близо 40% от населените места. Това води до понижаване качеството на живот на населението. Това се отразява върху възможностите за представяне достиженията на българската култура в страните от Европейския съюз и света. За съжаление, недостигът на средства се отразява негативно и върху възможностите за откриване и опазване на националното движимо и недвижимо… Приключвам. Бих искал да отправя само въпрос към управляващите: не можеше ли да се подготвят мерки за финансиране и въвеждане на съвременни библиотечни услуги? Знаем, че… Добре, спирам. Направете си извода до кое води недостатъчното четене и информираност на българското население.

Благодаря Ви, че средствата се увеличават, но всъщност липсват всякакви допълнителни субсидии, които да стимулират дейността на тези, струва ми се, малко останали огнища на българщината. По този начин те се обричат на бавно и постепенно изчезване. И понеже видях, че дясната част на залата е нетърпелива да чуе Вашата теза в нейната цялост и пълнота, Ви моля да я продължите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Имахте ли предложения във връзка с бюджета на Министерството на културата? Защо е необходимо, според Вас, с Вашата висока култура, интелект и образование умишлено да удължаваме един дебат, умишлено да лансираме общи виждания по проблематиката в културата?

уведомявам Ви – злоупотребявате с правата, с правата, които са установени в Правилника. И виждате, че вече в 3 часа без 6 минути ние търпеливо слушаме слушаме Вашите квазипозиции, които обаче са общо теоретични, общо познавателни бих казал, и с нищо не допринасят за конкретния дебат. Благодаря Ви. Имате възможност за дуплика. Ще вземете ли отношение? ЧАВДАР

съдържателен образ на политиките, които една партия води. Във Вашия бюджет няма политики, защото нито една от реформите, които сте обявили в предизборната си кампания, не се осъществява в момента. И аз Ви споменах само няколко от тях. Нищо от това не се прави. Ето, вижте, ще Ви дам прост пример. Започваме с чл. 10 за читалищата, правим промяната, прекрасно е, че я правим, но това е абсолютно недостатъчно, защото, както каза самият министър на културата – 30% от читалищата са фиктивни. Какво правим с фиктивните и с тези 55 милиона, които даваме на читалищата? И ако 30 са фиктивни, 30% от тези пари някъде потъват. за България“.) Връзката между теорията и практиката… Между другото, има един принцип във философията за изхождане от абстрактното и конкретното към

Аз благодаря на колегата Чавдар Велинов, защото всичко, което той каза, колега Кирилов, всъщност беше дебатирано в ресорната Парламентарна комисия по култура и медии. И това колегите, които са нейни членове, могат да го потвърдят. Ще си позволя да насоча вниманието Ви към българското кино, към безспорните успехи на българските кинотворци по европейските фестивали. Наистина безспорни успехи, с които трябва да се гордеем. За да подкрепим тези успехи – забележете отново не се осигурява изпълнението на чл. 17 от Закона за филмовата индустрия. За следващите три години отново не се предвиждат реформи в сектора, а министърът на финансите, от когото министърът на културата е толкова очарован, все пак заявява, че повече финансиране може да има само ако предложим адекватни на него реформи. Затова не можах да разбера от какво толкова се очарова министърът на културата. Не можах да разбера защо се съгласява така безропотно с така направеното предложение на министъра на финансите без бележки. Иначе колегата Симов е прав – трябва да има нова визия, някаква идея, която да промени сега съществуващия модел. Нещо, което ние всъщност направихме с предложението ни за културния чек, което бе подкрепено от сектора, защото ние се срещнахме. Политика, която се прилага на европейско ниво между другото, вече работи в Италия, колеги.

Моля Ви се, накажете ме, за да мога да продължа с изказването. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Ще го направя след като приключите. Моля не прекъсвайте изказването. Господин Кирилов, ще Ви дам думата и ще взема отношение. СТОЯН МИРЧЕВ: От изборния район, от който съм избран, а именно 20 МИР – Силистра,

Тук – в културата, нарочно нямаме предложения, за да покажем, че и да имаме, и да нямаме управляващите не чуват за мъките и терзанията на хората. И ще Ви прочета само изречението на професор Юлиян Найденов – кмет на Силистра от ГЕРБ. Това са негови думи, не са мои. „В община Силистра са регистрирани 23 народни читалища. От тях 22 народни читалища извършват дейност съобразно Закона за народните читалища. За 2018 г. няма заложени средства в Годишната програма на община Силистра за капиталови разходи, поради недостиг в общинския бюджет.“ Понеже бюджетът за Силистра ще е почти същият и тази година, това показва, че отношението както към науката, така и към културата е едно и също и е в посока на геноцид. И тук ще направя заключението, което направих и миналия път: в държавата на Винету освен наука няма и култура. Благодаря.

Правя Ви забележка. Намирам за непочтително и неуважително назоваването на местата, определени за членовете на правителството, по начина, по който Вие го направихте. Моля да не се повтаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, процедура по начина на водене в три часа и вероятно три минути. Аз реагирах остро на изказването на преждеговорившия колега по причина за това, че той ясно съзнаваше, че темата за финансирането на читалищата не е в разпоредбата, която коментира. ДРАГОМИР Не е по темата. Водещият заседанието има право да върне оратора в темата. Нямате и предложения. Първият Ви оратор пък имал идея за културата, която някъде я загубил и тръгнал да я търси.

Пак казвам – стремим се да сме максимално търпеливи към опозицията и към това тя да има максималното време да излага тезите си и вижданията си, да защитава предложенията си, но нека това бъде по темата и нека бъде съобразно изискванията на Правилника. Благодаря Ви, господин Председател. по начина на водене. Заповядайте. Процедурата ми за начина на водене към Вас е: първо, настоявам да отмените наказанието на колегата Стоян Мирчев, защото никъде в Правилника няма записано оскърбление на местата, където трябва да стоят министрите. Нито е обидил министрите, нито е обидил колегите народни представители. Нарекъл е тези две позиции отляво и отдясно „кошарки“. Така се говори в речника на народните представители не от сега, а от 27 години. И аз не виждам с какво колегата Мирчев е обидил който и да било в тази зала. Още повече, господин Председател, Вие позволихте през по-голямата част от заседанието министърът на финансите да стои с гръб както към Вас, и към който председателстваше заседанието. С хиляда опита успяхте да го вкарате в така наречената „кошарка“.

те са вчерашни или днешни. Наистина призовавам да изоставим поне от трибуната тази терминология, която е за други сфери на стопанството. (Оживление.)

когато тук се правят опити за цензура през процедурата по начина на водене от господин Кирилов, който тълкува изказването на колеги, който казва какво следва да се каже или да не се каже от колеги от опозицията, моля да вземете отношение да прекъснете този опит за цензура от страна на господин Кирилов. Той всъщност предложи удължаване на времето, той предложи на практика и нарушаването на процедурата, която залата гласува, за която аз говорех тук преди няколко часа във вчерашния ден, може би. Така че, моля Ви, упражнете си правомощията като Председател и не позволявайте тук, от тази трибуна, повторно и потретно господин Кирилов да се опитва да налага цензура на народни представители от „БСП за България“. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми членове на Министерския съвет! С оглед на вече късните часове, и да престанем да се бием с това огледало, което се случва, защото смятам, че утре, ако имаме сили някой да прочете стенограмата, ще се учудим какви дивотии сме сътворили и сме наговорили тук. Предлагам процедурно да подложите на гласуване – с гласуването на чл. 17 да приключи днешното пленарно заседание и да продължим утре в 10,00 часа сутринта. (Възгласи

Уважаеми народни представители, заемете местата си. Предстои гласуване по процедурното предложение, след приемането на чл. 17, да бъде прекратено пленарното заседание. Гласували

Заповядайте, седнете на местата си, за да продължим работа до приемане на чл. 17. Заповядайте, господин Велков, за процедура по начина на водене.

който вярвам, че ще се съгласи с това, което казвам, и съответно му отправихте наказание и, разбира се, да изкажа недоволство от това, че Вие не забелязвате укорителното поведение на други присъстващи в залата, когато точно от тази трибуна говореше дама и член на правителството се беше обърнал с гръб

На Вас мога да го кажа. Пропуснахте да забележите, че господин Мирчев ме помоли да го накажа и аз го направих. Други такива молби не са постъпили. Господин Димитров по начина на водене от господин Кирилов, представител се обръща с лице към Председателя.) Всеки, който застане на тази трибуна, с лице или с гръб е към Председателя на Народното събрание, който по Конституция е най-висшата длъжност в България, но това никого от Вас не притеснява, че седите непрекъснато с гръб. А се притеснявате, ако някой в залата случайно е в гръб?! Искам да попитам: които и да са министри, в който и да е кабинет, освен по тези пътеки, откъде могат да влязат? Преди 10 ноември имаше две врати тук. Сега ги няма. Ами, откъде да влязат, освен през тези пътеки. Да забраним на министрите да пътуват по този път, да седят с лице към нас и къде в Правилника е забранено на министри от който и да е кабинет, да разговарят с депутати? Изведнъж на някой му стана много обидно, че министърът е влязъл по тази пътека, по която всички министри влизат, и разговаря с някои от председателите на парламентарните групи. Мисля, че се увлякохме в желание да обидим, може би, и донякъде да унизим министрите, а те не го заслужават. Прекалихме с това да да издевателстваме над тях. Дължим им благодарност, че са дошли, дължим им, мисля, че и извинение за това, че се държим по този начин. И сега срещу мен може да има някой с гръб. Аз не мога да се чувствам обиден. Не сме прави в случая. Помислете го още веднъж и мисля, че не трябва да се отнасяме по този начин. Утре ще са други министри тук.

Закривам днешното заседание поради изчерпване на дневния ред. Следващото заседание е днес, от 10,00 часа.